във връзка с развитието на вчерашното пленарно заседание и отмяната на заседанията на някои комисии правя предложение като фиксирани в седмичната Програма за днешното пленарно заседание да останат само следните точки: 1. Гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносители Даниела Дариткова и група народни представители от 17 август 2020 приет на първо гласуване на 3 септември 2020 г. – продължение от вчера, 16 септември 2020 г., като точка първа за днес – 17 септември, както беше гласувано в края на вчерашното заседание.

като точка втора за днешното заседание – 17 септември 2020 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. с вносител Министерският съвет на 3 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 11 септември 2020 г., като точка трета за днешното заседание – 17 септември 2020 г. След приключването им седмичната Програма за работа на Народното събрание да продължи по поредността на точките, определени в нея без конкретно фиксиране. Моля, режим на гласуване.

Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Придобиването, съхранението, програмирането и логистиката на специализираните устройства за гласуване се извършва от Министерския съвет, който при необходимост може да ползва други специализирани изпълнители. (5) Тестването и сертифицирането на специализираните устройства за гласуване се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Не виждам. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

По § 7 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Параграф 7 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител

§ 6: „§ 6. Създава се чл. 213а: „Удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване Чл. 213а. (1) Централната избирателна комисия осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване. (2) Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация. (3) Удостоверяването по ал. 2 се извършва в срок от 30 работни дни, считано от датата на предоставянето от Централната избирателна комисия на техническите устройства за машинно гласуване.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Попов.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! В чл. 213а е записано, че: „Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метеорология удостоверяват съответствието на доставения тип технически устройства.“ А преди това е записано: „...машинно гласуване чрез наемане или закупуване“. На Правна комисия тези институти категорично и ясно заявиха, че не могат да поемат такова задължение, че не могат да се справят с така възложените им задължения. Освен това тук ЦИК се натоварва отново с несвойствени действия, защото се отнемат от правомощията и от отговорността на практика на Министерския съвет и изпълнителната власт и се възлагат на ЦИК. По този начин изборният процес ще бъде сериозно компрометиран, тъй като самите институции, които са натоварени от Вас в този закон, не могат да поемат тази отговорност. Това показва още веднъж по какъв начин се приемат тези изменения в Изборния кодекс, които не съответстват на практика на реалните възможности на институциите, което ще доведе до хаос и объркване на предстоящите избори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се нов § 7: „§ 7. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: а) уводното изречение след думите „секционната избирателна комисия“ се поставя запетая и се добавя „която произвежда гласуване с хартиени бюлетини“. б) в т. 1 думите „включително специални кутии за машинното гласуване“ и запетаята преди тях се заличават. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия, която произвежда гласуване с машини, получава от общинската администрация

както и: 1. специални кутии за машинното гласуване; 2. по две технически устройства и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване, по ред, определен от Централната избирателна комисия“. 3. В ал. 4 след думите „т. 1, 2, 4 – 14“ се добавя „или по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14 и ал. 2, т. 1“.“ Комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група Колеги, докато гласуваме, да Ви дам една информация. По молба на секретарите и заместник-председателите на парламентарните групи в най-скоро време долу ще има по още един монитор, за да може и председателите и заместник-председателите да наблюдават гласуването, защото разбрах, че е трудно

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § 7а: „§ 7а. В чл. 218, ал 2, изречение първо след думите „за гласуване“ се добавя „при произвеждане на гласуване с хартиени бюлетини“, а след думата „машини“ се добавя „при произвеждане на машинно гласуване“.“ Комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова. Колеги, докато гласуваме,

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § 7в: „§ 7в. В чл. 230, ал 3 след думите „ал. 1“ се добавя „или ал. 2“, а думите „включително и при машинно гласуване“ се заменят с „ако се произвежда гласуване с хартиени бюлетини“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § 7г: „§ 7г. В чл. 236, ал. 1, изречение трето след думата „гласуване“ се добавя „или до

Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Байчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложенията, които правим в § 7, всъщност това е основата на промените в Изборния кодекс, които трябваше да се случат. Но така или иначе Вие не пожелахте, а именно тези промени, които биха улеснили въвеждането на машинното гласуване и улеснили законодателя при провеждането на настоящия и бъдещи избори, щеше да бъде улеснена администрацията при прилагането на Закона. Нямаше да има сгрешени бюлетини, нямаше да има сгрешени протоколи, нямаше да има отново навалица в зала „Универсиада“ или която и да е друга зала.

Няма. Преминаваме към гласуване. Ще гласуваме поред предложенията. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 7а. Комисията не подкрепя предложението.

96, въздържали се 14. Предложението не е прието. Гласуваме неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова за създаване на нов § 7в, което Комисията не подкрепя.

отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен. Изказвания? Господин Попов, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Както § 8, така и следващият § 9 са емблематичен пример как се работи в Комисията и в Народното събрание. И § 8, и § 9, предложенията на Корнелия Нинова и група народни представители са те да отпаднат, да бъдат отхвърлени. Същевременно Комисията не подкрепя това предложение, но подкрепя де факто предложението да бъдат отхвърлени § 8 и § 9. Ето това е пример как се работи на инат, неконструктивно, само и само, за да не се подкрепи предложение, което на практика Вие подкрепяте, но е дадено от парламентарната група на БСП, за да знаят хората и журналистите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Ерменков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както вчера по отношение на § 3 стигнахме до абсурда да гласуваме един текст, след което да гласуваме противоречащия му текст, след това да се налага да обясняваме защо сме гласували и какво сме гласували, сега с този параграф се получава същото. Искам да Ви попитам, колеги от управляващото мнозинство: как ще гласувате един път „против“ отпадането на този параграф и след това ще гласувате един път „за“ отпадането му и каква е разликата в двата случая? Или се правим на много принципни и подкрепяме това, което Комисията предлага, но не подкрепяме същото, което опозицията предлага?! Начин на работа, начин на изслушване, начин на водене на искания от Вас диалог.

Госпожо Александрова, заповядайте. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Ще бъда много кратка с оглед на това, което от опозицията изразиха, само, за да обясня начина, по който е написан Докладът, това е от гласуването в Комисията, което се получи. Тоест ние не получихме мнозинство, за да си гласуваме текста на вносител, затова Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като не срещнахме мнозинство. Не знам дали някой от Вас технологично го разбира,

не знам какво не е ясно, но в § 8 ясно е записано: „Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „§ 8 отпада“.“ Отдолу: „Комисията не подкрепя предложението.“ Следващото изречение: „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.“ Не подкрепя предложението на Корнелия Нинова да бъде отхвърлен § 8 и на следващото изречение: „Не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.“ Важно е да не се подкрепи

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.

и група народни представители. Гласували 171 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 87. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Уважаеми колеги, гласуваме: „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.“

Изчакваме максимално, за да могат всички колеги да гласуват.

Колеги, ако малко запазите тишина, всичко ще се случва по-лесно. Покажете гласуването по групи. За процедура – господин Ерменков. Моля в залата да бъде малко по-тихичко!

Досега винаги, когато са се чели законопроекти и е имало предложения, които противоречат на това, което е внесено от Комисията или се приема от вносителя, това, което се гласува

Той вече е отпаднал. Какво гласувахме още един път след това – да бъде отхвърлен ли? Сега сме в ситуацията, в която имаме един § 8, който е отпаднал, но не е отхвърлен. Това, което правите в момента е нонсенс. Обърквате управлението на целия процес за Изборния кодекс. Ние вече създаваме хаос при гласуването на Изборния кодекс, представете си какъв хаос ще има по време на самите избори! Благодаря Ви.

в Изборния кодекс? Какво ще запишем? Веднъж § 8 беше отхвърлен, след това не беше отхвърлен. Какво ще пише в Изборния кодекс? Обяснете на залата, за да знаем какво ще пише утре в Изборния кодекс.

Госпожо Председател, мисля, че на колегите от БСП не им стана ясно. Обяснете им, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Председател, чувате ли какво се казва в тази зала?

В този параграф има направени няколко предложения той да отпадне. Между другото, едно от тях е на тези – крещящите колеги. Предложенията са параграфът да отпадне. Едно от предложенията – това на Корнелия Нинова, е прието и параграфът отпада, след което обаче Вие поставяте същия параграф на гласуване и той бива приет. Следователно става така, че в момента са приети две противоречащи си предложения. Според едното параграфът отпада, според другото – остава. Затова предлагам да спрем с нечленоразделните звуци и да предложим за прегласуване § 8 и той да отпадне, тъй като това беше консенсусно решение. Имайте предвид, че причината да го има § 8 и да отпадне е, че той е свързан със следващите параграфи, според които се прави нов модел, нов вид избор за Велико народно събрание. Те също бяха отхвърлени в Комисията, така че най-логично е този параграф да отпадне. Моля тези, които много викат, да не пречат на другите, които се опитват да създадат поне яснота

Колеги, моля да заемете местата си. Тъй като сме направили два пъти гласуване на

Гласували 191 народни представители: за 83, против 108, въздържали се няма. Предложението не е прието. С това текстът отпада.

народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

нов §...: „§... В чл. 421, ал. 1, т. 4 се изменя така: „4. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов §...: „§... В чл. 262 се правят следните изменения:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, особено отляво. Сега е моментът да поправите грешката си от вчера. Вие заявихте, че приемате и подкрепяте идеята да отпаднат номерата в бюлетината, не бяхте съгласни с мотивите. Мисля, че след вчерашния ден коментирахме въпроса, че мотивите са си мотиви, но предложението е точно и ясно – говорим за начина, по който ще изглежда бюлетината, как ще се гласува в нея – ще има квадратче, в което ще се поставя съответният знак, срещу него ще се изписва номерът на съответната партия. Другото наше предложение е за решението на ЦИК – вместо да определя поредния номер, да определя поредността. Така че бъдете коректни към Вашите избиратели и подкрепете предложението. Нека да спрем с манипулациите, с купения, корпоративен, етнически и всякакъв друг вот.

Подлагам на гласуване третото предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

второто предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Чл. 269 се изменя така: „Чл. 269. В случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване на едното устройство за гласуване се окаже невъзможно, секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия и Централната избирателна комисия. До отстраняването на повредата или замяната на повреденото устройство за гласуване, гласуването продължава на другото устройство за гласуване.“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 8. Благодаря. Изказвания? Господин Попов, имате думата. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Това наше предложение е свързано с гарантираната възможност – да, Вие вече приехте алтернативната възможност хартия или машина, но това предложение,

че ако има проблем с едното устройство в секционната комисия и не може да се гласува на него, да може веднага да бъде уведомена съответната висшестояща комисия и да бъде осигурено друго устройство, с което да могат избирателите да гласуват. Ако Вие сте искрени в това, което вчера твърдяхте, че искате въвеждане на машинното гласуване, то подкрепете този текст, защото той гарантира възможността и за машинно гласуване на тези избиратели, които желаят да гласуват с машина. Подкрепете този текст, за да видим дали наистина сте искрени, или – както предполагаме, машините ще бъдат просто повредени най-вероятно, за да не могат хората да гласуват с тях. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Благодаря, уважаеми господин Председател. Моля, процедура по прегласуване. Уважаеми народни представители, наистина гарантирайте възможността на хората да гласуват и с машина! Това е текстът. Благодаря

Благодаря. Изказвания? Господин Зарков, имате думата.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 да се нанесе удар и по прозрачността на изборите, защото чл. 275 засяга данните, които се съдържат в един протокол преди отваряне на изборната кутия и които позволяват впоследствие да се провери дали всичко в секцията е било наред – протокол, който подписват членовете на секционната избирателна комисия, за които Вие няколко пъти казахте. Че протоколите имат нужда от известно опростяване, е вярно, и това беше отбелязано в много доклади на Централната избирателна комисия, но не може под прикритието на необходимостта от опростяване да се скрие важна информация. В момента чл. 275 гласи, че в протокола последователно се вписват определен брой и видове данни. Предлага ни се много от тях да се отменят или да се слеят. Така например, за да бъда максимално конкретен, в момента се изисква в протокола на различни места да бъдат вписани броят на избирателите според предварително изготвения избирателен списък и броят на избирателите, вписани в допълнителните страници на избирателния списък, каквато възможност има. Предлага ни се сега тези данни да се смесят по начин, по който, когато Вие след това погледнете протокола, няма да знаете колко от тези отразени хора са били в предварителния и колко са били дописани. Така се прави и с недействителните бюлетини. Има различни видове недействителни бюлетини, защото това, което ги прави недействителни, е различно. И всеки един от тях в протокола в действащото ни законодателство трябва да бъде отразен на различно място, за да може да стане ясно на хората – на тези, които проверяват след това, и на тези, които наблюдават изборите, какво точно се е случило в тази изборна секция, което е довело до толкова голям брой недействителни бюлетини. Сега всичко това се смесва в едно и информацията ще бъде загубена. А има и данни, които просто се заличават от протоколите. Доста чувствителни данни. Защо например не искате вече да се изписва броят на неизползваните бюлетини? Не Ви ли се струва, че е важно да се знае колко бюлетини са били заведени в секцията и колко не са използвани? И още повече, защо не искате в протокола да се впише броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини?

един от малкото експерти по изборен процес, който все пак беше допуснат, обясни, че това е особено деликатен момент и към него трябва да се подхожда изключително отговорно. Нищо в този Изборен кодекс не беше обсъдено и отговорно направено, и това е отново връщане назад. Вместо да правим по-прозрачен процеса, по-ясен и по-сигурен, ние непрекъснато го компрометираме. И още едно нещо. тези предложения няма да доведат дори до опростяване на протоколите. Напротив, най-вероятно ще ги усложнят. А опростяването на протоколите – извинявайте за тези, за които може би ще се повторя, става най-лесно с въвеждането на изцяло машинен вот, защото тогава машината ще Ви даде данните, които иначе се броят на ръка. Затова отново се обръщам към разума поне протоколите недейте компрометира!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Зарков, от цялото Ваше изказване разбирам, че тук става въпрос за

вето по тези текстове – вето по текстовете, които въвеждат хартиените бюлетини. Ако ще правим такива призиви, уважаеми колеги, нека да призовем за вето и по онези текстове, които открито нарушават Конституцията – текстове, които лишават български граждани от право да гласуват, и текстове, които открито противоречат на конституционно гарантираното право

Имате думата, госпожо Александрова. моята реплика към Вас е следната: когато говорите оттук, моля Ви като уважаван юрист да говорите с аргументи. Нашите предложения във връзка с опростяване на протокола са само и единствено съобразени със забележките и предложенията в Доклада на Централната избирателна комисия. Ако позволите, на стр. 10 те казват: „Според чл. 275, чл. 330 и чл. 434 от Изборния кодекс бюлетините извън избирателната кутия се вписват на отделни редове в секционния протокол, в който е необходимо да се впише и броят на неизползваните бюлетини. Следва да се подчертае, че броят на унищожените, сгрешените и трите вида недействителни бюлетини е пренебрежимо малък, поради което вписването им поотделно на самостоятелни редове е излишно и само утежнява секционния протокол, без да носи някаква информация.“ Плюс това Вие оттук обявихте, че ние премахваме и унищожените бюлетини. В т. 8 от нашето предложение обединяваме точките: „8. общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и 265, ал. 5,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

а пък дали са истини, и то, за да го прецените дали нещо е истина или не, уважаеми, трябва да има и определени познания по отношение на Закона и изборния процес, както и трябва също така, когато се четат докладите на ЦИК, да се има предвид това, което ние искаме да подпомогнем администрацията, и това което искаме да подпомогнем в самия процес. Така например, когато ЦИК Ви казва, че не могат и не искат да се занимават с машините, Вие не четете техните доклади, но когато ЦИК Ви казват, че не им се занимава да броят унищожени бюлетини, защото, видите ли, било твърде малко, Вие тогава ги приемате. Ако на следващите избори са твърде много?! А Вие ще разберете ли дали са много, или малко, уважаема госпожо Председател на Правната комисия, след като вече няма да го пише в протокола? Как ще знаете дали са много, или малко? (Шум и реплики.) Сега, чуйте ме внимателно! Опитвам се наистина да бъда максимално добронамерен. Има разлика дали се изписват данните последователно в различни редове, или се вписват в куп. Това разбирате ли го – че когато ги съберете, губите информация? Ясно ли е това, или не е ясно? Накрая, за да завърша този спор, който до голяма степен е безсмислен. Очевидно е, уважаеми дами и господа народни представители, които подкрепяте тези текстове, че за много от тях Вие дори не сте наясно, защото те са взети от различни доклади в различни разговори, които са се водили, за които Вие нямате представа и които Вие като хора, които се явявате на избори, утре ще трябва да отговорите пред Вашите представители в секционните избирателни комисии и така нататък, Но понеже не се организира правилно парламентарният процес, включително работата на Правната комисия, понеже този дебат няма къде да се води, се получава така. Повярвайте ми, ставало е преди, най-вероятно, за съжаление, ще стане пак. Предупреждавали сме Ви – и ние, и други, и Вие сами сте виждали такива грешки, затова едни и същи закони се променят през няколко седмици. Ако утре, вдругиден пак се променя Изборният кодекс, ще видите, че пак ще говорим за това що е то протокол? За съжаление, след този изборен процес не две трети, сигурно три четвърти от протоколите ще са сбъркани! Причината за това, според господин Хамид, е в целенасочено и целеустремено създаване на предпоставки за фалшификация. Аз не мога да кажа, че не съм съгласен с Вас, но има и една друга причина недостатъчно задълбочена работа, така да го кажа, и познания по темата.

Длъжен съм да обърна внимание, господин Ченчев. Длъжен съм да обърна внимание включително и на Вас. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми да прочета докрай Доклада на Централната избирателна комисия и препоръките, които те дават във връзка с този протокол, за да видим как те са прочетени, разбрани ли са и дали са направени тези предложения така, че да отговорят на потребностите на Централната избирателна комисия. Защото, когато госпожа Александрова прочете част от Доклада, тя не прочете най-важното: как да бъде оформен протоколът? Позволете ми да го кажа. „Допусканите грешки

Помните ли, когато трябваше да се прехвърлят резултатите от хартиеното и машинното гласуване, колко грешки се допуснаха при сборуването? Сега грешки и поправяния ще има във всеки един протокол. Обърнете внимание на това, което ще гласувате, защото то ще затрудни изборния процес, ще затрудни резултатите и отчитането им такива, каквито са. Смятам, че това, което правите като предложение, е изключително неадекватно и не отговаря на потребността на ЦИК такава, каквато те са я задали. Благодаря Ви, госпожо Клисурска. Реплики има ли? Други изказвания? Господин Ерменков,

и недействителни бюлетини е абсолютно безсмислен, ако няма и броя на бюлетините, които са закарани в изборната секция. Защото в крайна сметка всички тези числа, които съществуват в протоколите, са за да се засекат накрая, да не се получи, че отнякъде е дошъл допълнителен бюлетин извън докараните официално. Да се знае, че броят на онези бюлетини, които са използвани – било сгрешени, било недействителни, било унищожени, е равен и на действителните бюлетини, равен е на броя на докараните бюлетини вътре в секцията. Всяко друго нещо, което се прави, създава предпоставка за неясноти, за съмнения. Доколкото разбирам, идеята на законодателя би трябвало да бъде именно да се разсеят всякакви съмнения по отношение на това има недействителни бюлетини, но не като недействителни, защото са сбъркани, а като допълнително докарани в секцията отнякъде, което няма как да се разбере, ако отпадне и това, че трябва да бъде ясен колко е броят на докараните в секцията бюлетини. Не знам защо правите всичко това?! Не знам защо си причинявате допълнителни главоболия към тези, които имате? Защо продължавате да предприемате действия, които ще създадат хаос в изборния процес? Защо не се вслушате в хората, които искат честни избори? Това не мога да разбера

Може би е редно да изчакаме колегите да излязат. Между другото, колеги, не се притеснявайте, скоро ще излизаме всички. Тръгвате във вярната посока, искам да кажа, уцелихте посоката.

Защото смятат, че корупцията разбива държавата. Някои от тях смятат, че правораздавателната система е компрометирана. Повечето смятат, че няма справедливост. Мислят, че политиците ги лъжат и се подиграват с тях. Убедени са, че живеят в тежки и несправедливи неравенства. Не могат да живеят с доходите, които имат. Не могат да живеят в държавата, в която са се родили и която обичат. Не могат да живеят със здравната система, която имат, и много други. Аз оправдавам техните протести, които те се опитват да направят по всякакъв начин. Опитват се да въздействат върху властта с методите, които те имат. В по-голямата си част те са напълно демократични и описани в Конституцията и в законите. Главното, което искат да кажат, е, че ние няма да продължим така. Това, което ни казва улицата в момента, е, че тази власт е нелепа, че е корумпирана и некомпетентна и ние няма да позволим да продължи по никакъв начин. Гражданите искат най-пречистващия и демократичен механизъм за изход от кризата и той е изборите. Във връзка с това искам да Ви обърна внимание на едно от нещата, които се случиха вчера, защото то е много показателно, част от тези граждани

Няма как да управляваме с COVID 19 факта, че в Народното събрание няма народ, а има само депутати или администрация. Това само по себе си прекрачва границите на нормалността. И ако се окаже, че те не могат да влязат даже във фоайето, за да стигнат до деловодството да си подадат документите, защото те там не ги допускаха, допуснаха само едната част от тях, само че не допуснаха медиите, ако граждани и медии не могат да стигнат до фоайето на деловодството, това означава, че управлението и Народното събрание има проблем. И сега тук искам да Ви обърна внимание на едно противоречие, което определено описва деградацията, до която Вие лично вдясно – депутатите от ГЕРБ, минахте за няма и две години. Вчера стигнахме до абсурдната ситуация тоалетната на Народното събрание да се окаже политически фактор и да стане повод за обсъждане в залата на Народното събрание. Искам да Ви напомня, че това дете, което вчера не беше допуснато да стигне до тоалетната на Народното събрание, само преди две години на наше заседание, на това Народно събрание седеше вътре в залата същото дете със същите майки, със същите хора. Преди две години, когато Вашата власт беше във вдъхновение, тези деца и майките с увреждания, независимо от скандалите, които тогава имахме с председателя на Народното събрание, независимо от всички спорове, които имахме, стигнаха до залата на Народното събрание. Резултатът от това беше няколко приети закона, няколко стотици милиона дадени за хората с увреждания. Днес те не могат да стигнат в залата на Народното събрание, господа депутати от ГЕРБ, от управлението, защото нямат достъп! Нямат достъп по две причини: първо, физически достъп. Няма достъп, защото дотук количката не може да стигне и защото, ако утре в тази зала попадне депутат с по-сериозни увреждания от нашия колега Михаил Христов, той няма как да си докара количката до пулта. А за тези хора Народното събрание е абсолютно затворено, само че това е даже по-малкият проблем. По-големият проблем е, че преди две години те имаха достъп до залата на Народното събрание, а сега нямат достъп до тоалетната на Народното събрание. По-голям цинизъм от това да доведеш политическата борба до физиологичните нужди на протестиращите няма! Няма нищо повече, което да може да направите! Няма праг на гнусливост, под който да не може да паднете или поне аз не си го представям. Надявам се да не си го представите и Вие, защото сигурно ще го свършите. Това, което се случи вчера, беше опит за физическо издевателство над една група изключително изтормозени граждани. И този от Вас, който не слезе долу, а тъй като аз бях постоянно долу, нито един от Вас не слезе долу, той не можа да го види. Знаете го сигурно, Вие сигурно сте наясно с това колко бедни и нещастни са хората. Сигурно! И резултатът от тази Ваша сигурност е, че не допуснахте детето с увреждания до тоалетната.

Поискахме всички ние от БСП почивка, за да решите проблема. Нищо не можа да Ви заведе там! Нямаше сила, която да Ви обясни, че има елементарни физиологически нужди на гражданите, които не може да забраните. И сега единственото, което можем да поискаме от името на парламентарната група на БСП, е оставката на Цвета Караянчева сега и веднага! Нищо повече не може да помогне!

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

думата „съответно“ се заменя с „поотделно“. 3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Потвърдените гласове от машинното гласуване следва да са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.“ Благодаря, госпожо Александрова. Има ли изказвания? ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове: първо подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение

Гласували 133 народни представители: за 57, против 73, въздържали се 3. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията

Госпожа Караянчева – декларация от името на парламентарна група. Аз съм човек, който винаги казва истината, и се опитвам да бъда изключително коректна, търпелива и да изслушвам всички страни и мнения, които дойдат до мен. Вчерашната ситуация обаче за мен беше категорична провокация!

Момчето можеше да си бъде вкъщи, защото предвид на ситуацията, в която се намираме, ситуация на Ковид, когато всички потоци на движение в парламента са разделени – както на депутатите, така и на администрацията, така и на журналистите, това дете беше под пряка опасност от зараза с Ковид, защото и хората, които бяха около него, не бяха с маски. Всеки сам вижда кадрите от ситуацията, в която се намираха протестиращите заедно с госпожа Манолова, която се опитва да се възползва от „Системата ни убива“, за да гради политическа кариера или пък да внесе нов импулс в изграждането на образа си. За последен път ще се занимая с опровергаване на лъжите, които се говорят и от тази трибуна, и от колегите от парламентарната група на БСП. Категорично заявявам, че аз не съм човекът, който се занимава

въвеждам някои ограничения, но в никакъв случай няма ограничения за влизане на хора в Народното събрание. В тази заповед пише не председателят решава кой да влезе и кой не, зачитам: „Достъпът на външни лица до заседанията на парламентарните комисии се извършва по заявка от съответната комисия“ – първа лъжа опровергана. Във вчерашния ден получихме писмо от майките. В това писмо, след като имат съответната обосновка, накрая е написано следното: „Предлагаме да бъде организирана среща.“ То е адресирано първо до всички парламентарни групи, председателите на парламентарни групи, до народните представители, които не членуват в парламентарна група. Там отзад „Предлагаме да бъде организирана среща в сградата на парламента между наши представители и представители на Народното събрание по Ваше усмотрение в периода от 16 септември до 18 септември.“ В заключение искам да кажа по повод на това писмо… Винаги съм влизала в диалог, но заявявам, че няма да разговарям с Мая Манолова и хората ѝ. Има нормален достъп до Деловодството на Народното събрание. Това, което каза господин Кутев оттук, са абсолютни внушения! Защото тук също има хора тук също има хора, които боледуват от Ковид, и е наше задължение да защитим както администрацията, така и народните представители, така и журналистите. Затова и достъпът до сградите на Народното събрание се осъществява по усмотрение на комисиите, които ще заседават. Днес има комисия при господин Николов и той е посочил браншови организации, които ще дойдат и ще участват в това заседание. Резултатът, господин Кутев

да бъдат заплашени от това да се заразят с Ковид. Във връзка с тези решения – Вие сам казахте, че доста средства са дадени, че много проблеми са решени и сега ние също искаме да има решение на проблемите. Затова аз мога да кажа за парламентарната група на ГЕРБ, че съм предоставила на госпожа Ангелова още в същия момент, в който дойде писмото – на всички парламентарни групи, писмото е било представено в и ако Вие наистина имахте желание да решите проблемите на тези хора, нямаше да правите демонстрации от тази трибуна, да вкарвате темата за тоалетната, която пък бие по авторитета на парламента. Защото когато сами ние си подбиваме авторитета, никой не може да го направи по-добре от нас! Да, има възможности хората да идват и да входират своите предложения. Никога вратите на Народното събрание не са затворени. В това Народно събрание има правила!

хората, които са били вътре и изведени от НСО, са били бити – няма такова нещо! Доколкото знам, НСО има и видеа, така че моля да се отнасяме коректно и да уважаваме работата на всички.

някой може ли да отрече, че в продължение на месеци палатките на майките в „Системата ни убива!“ са отпред и никой не ги е пипнал досега? Това е демократична България! И тук нещата се случват по правила. Но когато някой трябва да бъде чут, всеки има право да пусне писмо, да подаде заявка и да бъде поканен от народните представители, както те са поискали в това писмо, а не тази агресия и тези провокации, с които една неуспяла кметица се опитва да вдига рейтинга си! (Ръкопляскания

Да, направих забележка. Направих и тук забележка. Друг е въпросът, че не се чуваме. Господин Божанков

Това че нещо е казано в декларацията, не значи, че нямам право на лично обяснение и такова нещо в Правилника не пише. В Правилника пише, че когато си засегнат лично и поименно, имаш право

Това е лишено от здрав разум. И към това само искам да добавя: колеги, блъскането по масата е прийом на опозицията – във време, когато се клати властта, не Ваш. Той Ви пречи!

който мисля, че не беше в нормалните рамки. Госпожо Караянчева, Вие много добре знаете, че още на 3 септември заявихме – ако разбирате и осъзнавате какво правите с Вашето бездействие, а в конкретния случай с Вашите действия, Вие ще си подадете оставката. Тъй като Вие до днес не сте реагирала, не внасяте сигнал за съвместимост

народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов: „Създава се нов § …: „Чл. 298, ал. 2 се изменя така: „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от районната избирателна квота.“

По § 16 има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители:

Право да бъдат избирани за народни представители за Велико народно събрание имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията. Приложими разпоредби Чл. 306б.

Раздел II Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите Смесена изборна система Чл. 306б'. (1) Изборите се произвеждат по смесена изборна система. (2) Двеста народни представители се избират по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони с кандидатски листи на партии и коалиции. (3) Двеста народни представители се избират по мажоритарна изборна система в едномандатни изборни райони. Чл. 306в. Всеки избирател има право на един глас за избор на кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатен изборен район и един глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен изборен район. Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава Чл. 306в'. (1) Централната избирателна комисия: 1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението; 2. определя броя на едномандатните изборни райони, като се спазва изискването, че в един едномандатен район не може да има секции от различни многомандатни изборни райони. Едномандатните райони са с приблизително еднакъв брой население според актуализираните данни от Националния статистически институт; констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 306е, ал. 1, 2 или 5; 4. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, както и когато подписката в подкрепа на мажоритарния кандидат не отговаря на изискванията на 306ж′ ал. 1; 5. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители за Велико народно събрание; 6. обнародва в „Държавен вестник“ резултатите от изборите незабавно след обявяването им; 7. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, избран от пропорционална листа, обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат. (2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. Разпределение на мандатите Чл. 306г. Определянето на резултатите от гласуването в избори за народни представители за Велико народно събрание се извършва

по: 1. пропорционалната изборна система територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, в това число три в област София-град и два в област Пловдив, а останалите изборни райони съвпадат с границите на областите; 2. мажоритарната изборна система територията на страната се разделя на 200 едномандатни изборни района с приблизително еднакъв брой население, разпределени в многомандатни изборни райони по т. 1. (2) Наименованията, границите и номерацията на многомандатните и едномандатните изборни райони се определят от Президента на републиката не по-късно от 56 дни преди изборния ден. Определяне броя на мандатите Чл. 306д. (1) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район, както и за едномандатните изборни райони съгласно чл. 306в′, ал. 1, т. 1 и 2 не по-късно от 55 дни преди изборния ден, като използва метода на най-големия остатък. (2) Броят на мандатите в многомандатен изборен район не може да бъде по-малък от 3. Броят на едномандатните изборни райони в рамките на един многомандатен изборен район е равен на броя на мандатите за пропорционално разпределение в съответния многомандатен изборен район. Раздел IV. Регистриране на кандидатските листи и мажоритарен кандидат Кандидатски листи и мажоритарен кандидат Чл. 306д'. (1) Партиите и коалициите подреждат кандидатите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. (2) Коалициите Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район. (3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район. (4) Партиите, коалициите и инициативните комитети може да издигат само един мажоритарен кандидат във всеки едномандатен изборен район. район. (5) При образуването на инициативен комитет за издигането на мажоритарен кандидат се прилагат съответните разпоредби на раздел V от глава девета. Правила при регистрацията Чл. 306е. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция в един многомандатен изборен район. (2) Мажоритарен кандидат може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един едномандатен изборен район. (3) Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, действителна е първата по време регистрация. (4) Когато мажоритарен кандидат бъде регистриран в повече от един едномандатен изборен район, действителна е първата по време регистрация. (5) Мажоритарен кандидат, издигнат от една партия, коалиция или инициативен комитет, не може да бъде включен в кандидатска листа на друга партия или коалиция или издигнат от друг инициативен комитет. (6) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация. Документи и срок за регистрация Чл. 306е'. (1) Регистрирането на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати се извършва от районните избирателни комисии след представяне на: 1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица; 2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет; 3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 306е, ал. 1, 2 или 5; 4. 4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред районната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица. (2) Регистрирането на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. ден. (3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на районната избирателна комисия. Действителност на регистрацията Чл. 306ж. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 306е, ал. 1, 2 или 5. Решенията се обявяват незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети. (2) Решенията по ал. 1 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на мажоритарен кандидат Чл. 306ж'. (1) Мажоритарен кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район. (2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на мажоритарен кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. (3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор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

Условия за регистрация. Отказ за регистрация Чл. 306з. (1) Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати. кандидати. (2) При установяване на непълноти или несъответствия районната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок,

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. (5) Когато Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден. (6) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред. (7) Когато Районната избирателна комисия установи, че мажоритарен кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрацията Чл. 306з' (1) Списъците по чл. 306ж′, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от районната избирателна

не по-късно от 27 дни преди изборния ден. (3) За резултата от проверката териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на районната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. (4) Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 306ж' ал. 2 въз въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените представените от инициативния комитет списъци по чл. 306ж', ал. 2. (5) Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че мажоритарен кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет. (6) Решението на районната избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73. чл. 73. (7) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. Справка в списъка по чл. 306ж', ал. 2 Чл. 306и. Районната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин, да може да прави справка в списъка по чл. 306ж', ал. 2 по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Раздел V. Бюлетини за гласуване Съдържание Чл. 306и'. 306и'. (1) Гласуването се извършва с две общи бюлетини по образец – за кандидатски листи на партии или коалиции и за мажоритарни кандидати. (2) Бюлетината за кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатните изборни райони на лицевата страна съдържа: 1. наименованието и номера на изборния район; 2. пълното и/или съкратеното съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, а за коалиция – с „КП“; 3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията и коалицията; 4. квадратче за поставяне на знак „X“ или отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“. (3) Бюлетината за мажоритарни кандидати в едномандатните изборни райони на лицевата страна съдържа: 1. наименованието и номера на изборния район; 2. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението ѝ за регистрация, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, а за коалиция – с „КП“; 3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията и коалицията, мажоритарния кандидат; 4. имената на кандидата за народен представител за Велико народно събрание; 5. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого“. никого“. (4) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия. (5) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред в бюлетините. Реквизитите по ал. 2 и 3 се изписват последователно отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната“. (6) На гърба на бюлетините се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия. (7) Извън страната се гласува само с бюлетина за партии и коалиции. Жребий за определяне на номер в бюлетините Чл. 306к. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. При идентичност на партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи или мажоритарни кандидати, същите имат еднакъв номер на бюлетините за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати. Определените поредни номера са еднакви за цялата страна. (2) Номерата на мажоритарните кандидати в бюлетината по чл. 306и', ал. 3 следват номерата на партиите или коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната районна избирателна комисия. (3) В бюлетината не се изписва номерът и не се оставя празен ред за партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район. район. (4) Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На инициативните комитети, които не са регистрирали кандидати, не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. Раздел VI. Гласуване Прилагане на раздел VII от глава Чл. 306к'. За гласуването в изборния ден се прилагат съответните разпоредби на раздел VII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел. Произвеждане на гласуването с хартиени бюлетини Чл. 306л. Чл. 306л. (1) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиени бюлетини – за кандидатски листи на партии или коалиции и за мажоритарни кандидати от член на секционната избирателна комисия, който ги откъсва от кочаните с бюлетините непосредствено преди предаването им и ги подпечатва с печата на комисията. С получените бюлетини избирателят

с номера на избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция, мажоритарен кандидат знак „Х“ или „V“, който изразява по еднозначен начин неговия вот; 2. сгъва бюлетините по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет; 3. излиза от кабината и подава сгънатите бюлетини на член на комисията. (4) Членът на комисията сверява дали номерата върху бюлетините съответстват на номерата върху кочаните и при съответствие подпечатва повторно бюлетините с печата на комисията и откъсва отрязъците с номерата от бюлетините, които се пускат в отделна кутия. кутия. (5) При несъответствие бюлетината се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване. (6) След повторното подпечатване на бюлетините избирателят ги пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите включително удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, изречение второ, и напуска помещението. Машинно гласуване Чл. 306л'. При машинно гласуване избирателят гласува, като отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и/или за мажоритарни кандидати. Раздел VII. Преброяване на гласовете Прилагане на раздел VIII от глава петнадесета Чл. 306м. За преброяването на гласовете се прилагат съответните разпоредби на раздел VIII от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел. Протоколи на секционната избирателна комисия Чл. 306м' (1) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването с хартиените бюлетини и от машинното гласуване и ги вписва в протоколи за гласуването в многомандатния изборен район и в едномандатния изборен район. (2) Протоколите на секционната избирателна комисия са в три идентични екземпляра и се изработват на трипластова Протоколите се защитават с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. (3) Преди попълването на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание са еднакви с тях. Действителен и недействителен глас 306н (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен. (2) Гласът е действителен, когато: 1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район; 2. в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; 3. бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; 4. само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или мажоритарен кандидат има поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя; 5. поставеният от избирателя знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа или мажоритарен кандидат, но не навлиза в квадратчето на друга листа или мажоритарен кандидат; 6. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; 7. в бюлетината има поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“. (3) Гласът е недействителен, когато: 1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район; 2. в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; 3. бюлетината не съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; 4. в бюлетината не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя; 6. в бюлетината е отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х“ или „V“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя. (4) Броят на гласувалите избиратели за кандидатска листа и за мажоритарен кандидат е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини съответно за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа. Подреждане на бюлетините Чл. 306н' (1) След отваряне на избирателната кутия и изваждането им бюлетините се подреждат на купчинки, както следва: 1. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати, които не са по установения образец за съответния изборен район; 2. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци; знаци; 3. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя; 4. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или за двама или повече мажоритарни кандидати или с поставен знак „Х“ или „V“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;

на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена“ върху всяка бюлетина; 5. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа и за един мажоритарен кандидат; б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; 6. 6. купчинка от бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого“; б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия. (2) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря. Вписване на данни в протокола Чл. 306о (1) След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват: 1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати; 2. броят на недействителните гласове; 3. броят на действителните гласове за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати; 4. броят на гласовете, подадени за всеки мажоритарен кандидат; 5. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа; 6. броят на действителните гласове по чл. 306н', ал. 1, т. 6, буква „а“; 7. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения. (2) Данните от машинното гласуване се прибавят съответно към данните от протокола

Поправка Чл. 306о' (1) Протоколите на секционната избирателна комисия след съставянето им се подписват от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и за мажоритарни кандидати. (2) Поправки в протоколите след подписването им може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка“. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата. (3) Член на комисията не може да откаже да подпише протоколите. Член, който не е съгласен с отразеното в протоколите, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протоколите. (4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокол, това се отбелязва, като се посочват и причините. (5) Неподписването на протокол от член на комисията не го прави недействителен. (6) Секционната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписаните протоколи,

За определянето на резултатите от изборите от районната избирателна комисия се прилагат съответните разпоредби на раздел IX от глава петнадесета и разпоредбите на този раздел. Отчитане на резултатите от гласуването в изборните райони Чл. 306п' (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в многомандатния и едномандатните изборни райони и съставя протоколи. (2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район. Определяне на избраните мажоритарни кандидати Чл. 306р. (1) Районната избирателна комисия определя избраните мажоритарни кандидати в района въз основа на подадените там действителни гласове. Протоколи на районната избирателна комисия Чл. 306р'. (1) Данните от гласуването се отразяват в протоколи на районната избирателна комисия по партии, коалиции в многомандатния изборен район и за мажоритарни кандидати в едномандатните изборни райони. (2) Протоколите на районната избирателна комисия са в два идентични екземпляра и са изработени на двупластова индигирана хартия. Протоколите са защитени с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Преди попълване на всеки протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него. (3) Всеки екземпляр на протокола е с обособени страници. (4) Протоколите на районната избирателна комисия съдържат наименованията наименованията на партиите и коалициите и на мажоритарните кандидати, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протоколите според поредния номер в бюлетината. Вписване на данни в протоколите Чл. 306с. (1) В протоколите на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в изборния район, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването,

Чл. 306с'. (1) Протоколът на районната избирателна комисия се подписва от всички членове на комисията. След подписването на протокола председателят обявява резултатите от гласуването по кандидатски листи и за мажоритарни кандидати. (2) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола. (3) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. (4) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен. (5) При установяване на очевидна фактическа грешка в протокола може да бъдат да бъдат извършвани поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка“. (6) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола го изпраща на Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис. (7) Районната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Раздел IX. Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия Определяне на мандатите Чл. 306т. (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия: 1. по пропорционалната система, определен от сумата на от сумата на подадените действителни гласове за кандидатски листи за съответната партия или коалиция в страната и в чужбина по метода на Хеър-Ниймайер според методиката по приложение № 6; 2. по мажоритарната система по приложение № 6. (2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по приложение № 6. В чужбина се гласува с бюлетина само за кандидатски листи на партии и коалиции. Последици при избиране на кандидат Чл. 306т'. (1) В случай че кандидатът е избран в многомандатен изборен район и в едномандатен изборен район Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от едномандатния изборен район, в който е регистриран за народен представител. (2) В случаите по ал. 1 Централната избирателна комисия обявява за избран първия по ред неизбран кандидат в листата, в която кандидатът за народен представител е бил регистриран. Обявяване на резултатите от гласуването Чл. 306у. (1) Централната избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите и мажоритарните кандидати не по-късно от 4 дни след изборния ден. (2) Централната избирателна комисия обявява имената на избраните народни представители за Велико народно събрание не по-късно от 7 дни след изборния ден. Раздел X. Действия при предсрочно прекратяване на пълномощията

когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено; 3. установяване на неизбираемост или несъвместимост; 4. смърт. (2) В случаите по ал. 1, 1, т. 1 и 2 решението се приема от Великото народно събрание, а в случаите по ал. 1, т. 3 – от Конституционния съд.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен. Благодаря, госпожо Александрова. Тридесет минути прекъсване на работата. Разискванията и гласуването – след прекъсването.